með því að segja að það sé leið til að fá vélar, í víðum skilningi, til að vinna mannanna verk. Þar er einnig gerð grein fyrir því að gervigreindin sé farin að taka ákvarðanir sem áður hafi einungis verið á færi mannanna, svo sem við akstur ökutækja, sjúkdómsgreiningar og ákvörðun meðferðarúrræða, á verðbréfamörkuðum og við lánshæfismat svo að fáein dæmi séu nefnd. Notkun gervigreindar vekur líka áleitnar spurningar og við þurfum að nota hana á ábyrgan hátt. Tækifærin sem notkun gervigreindar skapar þurfa að standa öllum til boða. Það má segja að við séum í ágætri stöðu hvað það varðar hér á landi. Ég átti þess kost að sækja 67. fund kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna í New York fyrr í þessum mánuði. Þar var aðalumfjöllunarefnið tækniþróun og staða kvenna og stúlkna með tilliti til hennar og tækniframfara og þar var gervigreind auðvitað líka til umræðu. Það er mjög mikilvægt að við skoðum þessi málefni frá sjónarhóli kvenna og kvenfrelsis því að það er margt að varast í þessari þróun.

Hún hefur ekki sjálfstæðan vilja, hún hefur ekki frumlega hugsun og hún hefur ekki siðvit, það er einungis á færi okkar, fólksins sem byggjum þessa jörð. En það er mjög mikilvægt, forseti, að byggja siðferðislegan grundvöll undir notkun gervigreindar jafnt í þessu samfélagi sem og í öllum öðrum.

Við þurfum á einhverjum tímapunkti að horfa til rýmkunar á reglum og kröfum um veitingu hlutdeildarlána til fyrstu kaupenda. Við þurfum núna að breyta reglum um veðsetningu lána fyrstu kaupenda til að auðveldara sé að festa kaup á húsnæði.

Þá ákalla ég lífeyrissjóðina að koma inn með öflugri hætti og taka þátt í uppbyggingu heilbrigðs leigumarkaðar. Þurfi til þess lagabreytingu er það okkar hér á þingi að bregðast við Virðulegur forseti. Það eru ýmis verkfæri til staðar og nú er spurningin um að nýta þau. Ég er tilbúinn til að vinna að lausn mála og kalla eftir því að fleiri verði með mér í því liði. Virðulegur forseti. Dómsmálaráðherra Íslands, Jón Gunnarsson, braut gegn þingsköpum þegar hann bannaði Útlendingastofnun að afhenda þinginu þau gögn sem þingið óskaði eftir á grundvelli 51. gr. þingskapalaga. Með þessu athæfi braut ráðherrann gegn einni af grunnstoðum þingræðisins á Íslandi. Hann braut gegn upplýsingarétti Alþingis Íslendinga. Það er grafalvarlegt brot gegn þinginu, brot sem þingið má ekki láta yfir sig ganga eins og ekkert hafi gerst. Réttur þingsins til að kalla eftir þeim upplýsingum sem það þarf til að sinna störfum sínum er bundinn í stjórnarskrá, hann er víðtækur og gríðarlega mikilvægur. Við erum lýðveldi með þingbundinni stjórn og það má ekki leyfa ráðherrum að taka sér það vald að velja hvaða upplýsingar þeim finnst þingið eiga rétt á að fá og hverjar ekki. Ef við samþykkjum það einu sinni erum við að setja fordæmi sem er ekki bara hættulegt heldur beinlínis andstætt stjórnskipun lýðveldisins Íslands. Þess vegna leggjum við, þingflokksformenn fjögurra flokka, fyrir hönd Pírata, Samfylkingarinnar, Flokks fólksins og Viðreisnar, til vantraust á hendur dómsmálaráðherra, Jóni Gunnarssyni, að standa vörð um grundvallarstjórnskipan Íslands. Um það snýst þessi tillaga og ekkert annað. Hún snýst ekki um veitingu ríkisborgararéttar. Hún snýst ekki um Útlendingastofnun. Hún snýst ekki um útlendinga, hvað sem hver segir. Allra síst snýst hún um dylgjur dómsmálaráðherra í garð þingmanna allsherjar- og menntamálanefndar, sem er ein ógeðfelldasta afvegaleiðing sem ég hef orðið vitni að. Þessi tillaga snýst um það að ráðherra sem brýtur jafn freklega gegn upplýsingarétti almennings getur ekki, má ekki og á ekki að njóta trausts

Herra forseti. Það skiptir miklu máli að við sem kjörin erum á Alþingi Íslendinga virðum skýrar reglur um lagalega ábyrgð ráðherra. Lagt var til í nýju stjórnarskránni að ákæruvald vegna afglapa ráðherra yrði tekið af Alþingi og landsdómur felldur niður og hefur ráðamönnum í seinni tíð hugnast að tala niður þá lagalegu og pólitísku ábyrgð sem ráðherrar bera ótvírætt samkvæmt stjórnarskrá og lögum um ráðherraábyrgð. Það er enginn vafi á því að þau lög gilda og sé vilji til að breyta því þarf að breyta stjórnarskrá sem og lögum um ráðherraábyrgð en þangað til höfum við ekkert val. Við þurfum að fara að lögum. Björg Thorarensen, einn okkar fremsti lögspekingur og nú dómari við Hæstarétt, hefur fjallað ítarlega um lög um ráðherraábyrgð sem eru sambærileg þeim sem gilda á Norðurlöndum. Markmið laganna er að hægt sé að refsa fyrir þau brot sem sérstaklega má óttast að ráðherra fremji og refsiábyrgð annarra laga nær ekki til. Varða þau eingöngu þau brot sem ráðherra fremur í embætti sínu, brot gegn stjórnarskrá, brot gegn landslögum eða brot gegn góðri ráðsmennsku og á það við þegar ráðherra misbeitir stórlega valdi sínu af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi, athafna- eða athafnaleysi. Fyrrverandi dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokks sem hrökklast hafa úr embættum á undanförnum árum töluðu gjarnan um pólitíska ábyrgð sína sem borin væri á fjögurra ára fresti í kosningum. Hin pólitíska ábyrgð gagnvart þinginu lýsir sér hins vegar hverju sinni í því að þeir sitja í krafti meiri hluta þingmanna. Þannig má segja að hin pólitíska ábyrgð ráðherra smitist yfir á þingmenn sem veita ráðherra stuðning. Þingræðisregla stjórnarskrárinnar er skýr með þetta. Á meðan meiri hluti þings ver sinn ráðherra ber allur meiri hlutinn ábyrgð á ráðherranum, ekki bara flokkssystkin ráðherrans.

Nú höfum við fengið þær fréttir að lambakjöt hafi orðið fyrsta íslenska landbúnaðarafurðin til að hljóta upprunavottun Evrópusambandsins. Íslenskt lambakjöt er nú viðurkennd gæðaafurð á borð við fetaost og kampavín og þetta eru frábærar fréttir. Þetta er niðurstaða margra ára vinnu. Vottuninni er ætlað að auka virði afurða af þessu tagi og stuðla að neytendavernd. Því ber að fagna. Í þingsályktunartillögu um landbúnaðarstefnu sem lögð var fyrir þingið í vikunni kemur fram, með leyfi forseta: „Sérstaklega verði hugað að leiðum til að auðvelda neytendum að velja vörur eftir eigin gildum og afstöðu til landbúnaðarframleiðslu, m.a. með bættum upplýsingum um uppruna, innihald og kolefnisspor landbúnaðarafurða.“ Því má segja að þessi vika hafi verið sérstaklega jákvæð fyrir okkur sem höfum lengi talað fyrir betri upprunamerkingu. Þetta á þó einungis við um íslenskar landbúnaðarvörur. Staðan er sú að hingað eru flutt inn mörg þúsund tonn af erlendum matvælum á ári hverju með misjafnlega skýrum upprunamerkingum og mér er mjög minnisstætt þegar ég stóð í matvöruverslun fyrir einhverjum árum, greip kaffi úr hillunni og leit aftan á pokann og þar stóð: Uppruni ekki ekki úr ESB. Ég gat nokkurn veginn sagt mér að það er ekki mikið framleitt af kaffi í ESB en vanvirðingin gagnvart neytendum með svona upprunamerkingu er alger. Neytendur eiga að geta tekið upplýsta ákvörðun um matvörukaup án óskýrra upplýsinga. Sérstaklega á það nú að vera ljóst hvar matvaran sé raunverulega framleidd. Þau skref sem við erum að taka hér á landi eru til fyrirmyndar. Þó eigum við enn langt í land með fullkomnar upprunamerkingar. Neytendur eiga skilið að vita hvað þeir eru að kaupa og við erum öll neytendur.

þegar tveir ráðherrar í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur mættu hér í pontu og létu eins og ekkert væri, létu eins og ekkert væri þegar annar þeirra hafði brotið á rétti Alþingis til upplýsinga.

Það er alveg ljóst að það er engin auðmýkt á þeim bænum, það er einskis að vænta frá Sjálfstæðisflokknum í að standa með Alþingi í þessum slag fyrir þingræðinu. Þess vegna er kominn tími til þess að Alþingi sjálft grípi í taumana og lýsi vantrausti á dómsmálaráðherra vegna þess að hann braut lög gagnvart Alþingi. Svo einfalt er það. Ráðherra sem ekki virðir stöðu sína gagnvart Alþingi Íslendinga á ekki að gegna embætti í nafni þess Alþingis. Meiri hluti Alþingis veitir honum skjól í dag. Mun hann gera það þegar greidd verða atkvæði um tillöguna? Hvort mun meiri hlutinn standa með Alþingi eða Jóni Gunnarssyni?

Í 51. gr. laga um þingsköp Alþingis segir, með leyfi forseta: „Ef að minnsta kosti fjórðungur nefndarmanna krefst þess að nefnd fái aðgang að gögnum frá stjórnvöldum, þ.m.t. sjálfstæðum stjórnvöldum, eða að teknar verði saman upplýsingar út af máli sem nefndin hefur til umfjöllunar skal stjórnvald verða við beiðni nefndarmanna þess efnis eins skjótt og unnt er og eigi síðar en sjö dögum frá móttöku beiðninnar. beiðninnar. […] Því aðeins er heimilt að takmarka aðgang nefndar að gögnum að hagsmunir hennar af því að kynna sér efni þeirra eigi að víkja fyrir mun ríkari opinberum hagsmunum eða einkahagsmunum. Rökstyðja skal slíka synjun skriflega.“ Um árabil hefur Um árabil hefur Alþingi afgreitt umsóknir um ríkisborgararétt tvisvar á ári. Það hefur farið þannig fram að Alþingi óskar eftir tilteknum gögnum frá Útlendingastofnun sem veitir þær samkvæmt lögum. Þar til hæstv. dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson tekur við. Þá gerist það að gögnin fást ekki afhent. Skýringar á því hvers vegna gögnin fengust ekki afhent hafa verið ýmsar. Fyrsta skýringin var sú að það væri svo mikið að gera hjá Útlendingastofnun að hún hefði ekki tíma til þess. Önnur skýringin var sú að það væri ósanngjarnt að fólk gæti sótt um til Alþingis á meðan það tekur heilt ár að afgreiða umsóknir hjá Útlendingastofnun, sem er allt annað ferli og kemur okkur ekkert við,

Herra forseti. Seðlabankastjóri tilkynnti sumarið 2020 að Ísland væri orðið lágvaxtaland. Hann boðaði nýja tíma og sagði að í fyrsta sinn væri það raunverulegur valkostur fyrir heimilin að skipta yfir í nafnvexti. Þetta eru mikil tímamót og fela í sér að verðtryggingin mun deyja út, tilkynnti seðlabankastjóri. Fólkið sem trúði honum glímir nú við stóraukna greiðslubyrði vegna húsnæðislána og mun fleiri heimili hafa lent í vanda. Fyrir kosningar 2021 talaði hæstv. fjármálaráðherra líka um lága vexti og lága verðbólgu á Íslandi, landi tækifæranna. Orð þessara manna vega þungt, stöðu þeirra vegna. Of margir trúðu þeim og héldu jafnvel um stund að ekkert samband væri lengur á milli vaxtastigs, gengis og verðlags. Staðreyndin er hins vegar sú að við þurfum að vera með hærri vexti hér á landi vegna íslensku krónunnar, vegna gjaldmiðils sem sveiflast upp og niður eftir aðstæðum. Almenningur ber kostnað af krónunni. Á meðan við búum við íslensku krónuna mun það vera svo. Tilraunir til að telja fólki trú um annað eru ámælisverðar.

í aðhaldið. Á sama tíma sjáum við að verðbólga er að ganga niður og við vonum að þetta verði síðasta vaxtahækkun Seðlabankans í þessu ferli. Síðan þá hafa stýrivextir verið hækkaðir oft og verðbólgan ekki gengið niður. En lánin hafa hækkað og heimilin bera kostnaðinn. Ríkisstjórnin verður að mæta heimilunum með mótvægisaðgerðum sem duga þeim sem standa í mestu vandræðunum út af þessu.

Í dag er staðan þannig að við erum allra þjóða öflugust í að skima og eyða frávikum þar sem líkur eru á að barn fæðist með Downs-heilkenni. Hér á landi fara 80% kvenna í fósturskimun vegna Downs og nú er svo komið að varla fæðast börn með Downs-heilkenni. Í lífinu öllu erum við alltaf að taka áhættu. Það er enginn fyrirsjáanleiki í foreldrahlutverkinu annar en sá að við eigum að styðja við börnin okkar. Downs er eina frávikið sem við sem samfélag höfum ákveðið að leita uppi og útrýma. Það er siðferðislega stór spurning hvort við eigum að útiloka aðra hópa fólks umfram aðra. Styrkur samfélagsins liggur í fjölbreytileika og allt fólk á að fá tækifæri og svigrúm til að lifa eins og það fæddist til. Það er engin þjóð sem gengur jafn langt og við hvað varðar skimun eftir Downs-heilkenninu. Er það raunverulegur ávinningur fyrir okkur sem samfélag að eyða ákveðnum hópi fólks í stað þess að styðja við fjölbreytileikann? Að fæðast með Downs er fötlun og þetta er svo sannarlega sá hópur sem hefur lent hvað verst í því að þessari fötlun höfnum við alfarið í stað þess að skapa hér samfélag fyrir okkur öll. síðustu árum og áratugum hefur okkur orðið mikið ágengt í réttindabaráttu ýmissa hópa. Við sem þjóð höfum viljað sýna hvert öðru umburðarlyndi og við höfum fagnað fjölbreytileikanum.

Þar er gríðarlegur fjöldi hælisleitenda og staðan er orðin erfið og viðbrögð fólks við stöðunni mjög sterk. Sveitarstjórnarmenn og starfsmenn félagsþjónustunnar eru að bugast og starfsmenn í flugstöðinni hafa fyrir löngu misst tökin á landamærunum. Hingað streymir fólk sem við hefðum alls ekki viljað taka við undir öllum venjulegum kringumstæðum. Það liggur fyrir að ríkisstofnun er að taka húsnæði á leigu undir hælisleitendur sem áður var leiga á almennum markaði. Heimafólk, sem hefur leigt og verið leigjendur áratugum saman, er komið á götuna. Það hefur í fæstum tilfellum í önnur hús að venda og er látið víkja úr íbúðum vegna fólks sem er á flótta. Þegar ég leitaði eftir svörum um hverju það sætti var mér sagt að þetta væri góður bisness fyrir leigusala. Nú eru komnar fram hugmyndir í landinu um að reisa flóttamannabúðir. Það er reyndar talað um skipulagða byggð

Virðulegur forseti. Ég ætla að ræða hér ríkisborgararétt sem Alþingi hefur í gegnum tíðina veitt. Mér finnst nauðsynlegt, í ljósi þeirrar umræðu sem varð hér bæði í gær og í dag, að fara yfir ákveðna þætti. Það er þannig að lög um ríkisborgararétt sem veittur er af Alþingi eru frekar rýr. Þar er ekki sagt til um verklagið. Verklagið hefur fyrst og fremst skapast af hefð. Þó er tekið á því að þingið skuli hafa umsögn frá Útlendingastofnun og umsögn frá lögreglustjóra þegar umsóknir eru teknar til afgreiðslu hér á þinginu. Mér finnst mikilvægt að það komi hér fram að Útlendingastofnun hefur aldrei neitað þinginu um gögn sem fyrir liggja í málum. Alþingi hafa borist þær umsóknir sem hafa borist til þingsins um ríkisborgararétt. Þær hafa verið afhentar Alþingi. Aftur á móti hefur verið uppi ágreiningur um það hversu hratt eða í hvaða forgangsröðun Útlendingastofnun eigi að vinna umræddar umsagnir um þær umsóknir sem borist hafa.

saman. Ágreiningur er um það hvort það að vinna umsögn um umsókn um ríkisborgararétt sé að taka saman upplýsingar. Mér finnst minnisblaðið ágætlega skýrt. Mig langar líka að taka fram að við höfum ekki hætt að veita ríkisborgararétt hér frá þinginu þó að skiptar skoðanir séu um það hvernig eigi að gera það. Ég verð að viðurkenna það sem formaður hv. allsherjar- og menntamálanefndar að mér fannst takast vel til síðast og ég var að vona að við værum komin inn í framtíðarfyrirkomulag sem við gætum öll sætt okkur við, sem var með þeim hætti að undirnefndin fór yfir þær umsóknir sem borist höfðu og óskaði aðeins umsagna um þær umsóknir sem henni fannst koma til greina og Útlendingastofnun varð við því að vinna þær umsagnir. Það er það fyrirkomulag sem ég var að vonast til þess að við gætum náð pólitískri sátt um og yrði framtíðarfyrirkomulag okkar í þessum efnum.